Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokks um að Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir verði fjarverandi á næstunni. Einnig hafa borist bréf frá Andrési Ingi Jónssyni, Njáli Trausta Friðbertssyni og Tómasi A. Tómassyni um að þeir geti ekki sótt þingfundi á næstunni.

Kjörbréf Friðriks Más Sigurðssonar og Berglindar Hörpu Svavarsdóttur hefur verið rannsakað og samþykkt en þau hafa ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni.

þannig að Þórarinn Ingi Pétursson taki sæti sem aðalmaður í fjárlaganefnd í stað Ingibjargar Isaksen en einnig að Ingibjörg Isaksen taki sæti sem aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd í stað Líneikar Önnu Sævarsdóttur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Þess vegna höfum við í Samfylkingunni og fleiri stjórnarandstöðuflokkar kallað eftir sértækum aðgerðum sem tryggja að endurræsing hagkerfisins bitni ekki á viðkvæmum hópum lagt fram tillögu hér á Alþingi um mótvægisaðgerðir þar sem hugað er að þessu. Í kjölfar þess rauk viðskiptaráðherra í fjölmiðla og lýsti yfir að ríkisstjórnin sé búin að greina ástandið og sé meðvituð um stöðu einstakra hópa. Hún hefur verið nokkuð yfirlýsingaglöð allan febrúar og beinlínis lagt til beinharðar aðgerðir, nefnt einkum þrennt; að ríkisstjórnin skattleggi ofurhagnað einstakra greina, svo sem sjávarútvegs, að bankar nýti ofurhagnað til að niðurgreiða vexti af íbúðalánum, ellegar muni ríkisstjórnin leggja á bankaskatt, og að ríkisstjórnin muni beita vaxtabótakerfinu af meiri þunga. Sumar af þessum hugmyndum höfum við í Samfylkingunni talað fyrir, m.a. að arðbærustu fyrirtækin í sjávarútvegi borgi meira til samfélagsins og að nýta eigi vaxtabótakerfið betur heldur en gert hefur verið. Formaður Sjálfstæðisflokksins hefur hins vegar algerlega andmælt þessu og er ósammála viðskiptaráðherra í öllum meginatriðum. Þess vegna spyr ég hæstv. ráðherra um þrennt: Hafa tillögur viðskiptaráðherra verið ræddar í ríkisstjórn? Ef svo er, hver er afstaða ríkisstjórnarinnar til þeirra? Og í þriðja lagi, af því að rökræðan hefur algerlega átt sér stað á milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins: Hver er

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég verð að segja að það gleður mig ofboðslega að sjá þingsalinn skipaðan eins og hann er í dag. Það vekur mér vonir um að við séum loksins komin á þennan stað, að endurheimta eðlilegt líf. En til að bregðast við fyrirspurn hv. þingmanns get ég í fyrsta lagi sagt það hér að ég held að staða efnahagsmála endurspegli að aðgerðir stjórnvalda vegna áhrifa faraldursins báru árangur.

ýmsir sem óttuðust að við værum að fara að glíma við langvinnt atvinnuleysi af völdum faraldursins. Þær áhyggjur hafa ekki gengið eftir vegna þess að við höfum beitt ríkissjóði af fullum þunga til að koma til móts við almenning í landinu og atvinnulífið í landinu.

sem ég held að verði eitt okkar stærsta viðfangsefni á næstu mánuðum og misserum. Ég hef af þeim sökum skipað framhaldsátakshóp í húsnæðismálum sem er ætlað að taka sérstaklega á framboði á húsnæðismarkaði. Til að ég svari fyrirspurn til ráðherra um tillögur viðskiptaráðherra þá hafa þær ekki verið ræddar í ríkisstjórn. Ég vil hins vegar segja það almennt um mína afstöðu að mér finnst það vera okkar hlutverk að koma til móts við þau sem

Það er gríðarlega mikilvægt þegar hitna fer og stórir hópar munu lenda í vandræðum að ríkisstjórnin sé algerlega samstiga í málinu. Það er algerlega skýrt á umræðu síðustu daga að Framsóknarflokkurinn vill fara

Varðandi húsnæðismálin þá verður hæstv. forsætisráðherra auðvitað að gangast við því að það að ríkisstjórnin hafi ekki ráðist með nógu kröftugum aðgerðum, sértækum aðgerðum, í að styðja við heimili landsins heldur látið bankakerfinu dálítið eftir að dreifa peningunum

Og er hv. þingmaður andsnúinn þeirri ákvörðun, sem auðvitað er ekki tekin af ríkisstjórn heldur af Seðlabanka, að lækka hér vexti í takti við umsvif í efnahagskerfinu? Það væri bara mjög áhugavert að fá skýrt fram hvað Samfylkingunni finnst um það því að þeirra málflutning má skilja þannig (Gripið fram í.) að þau hafi lagst gegn

en þegar helsta viðfangsefni stjórnvalda var að halda hér uppi atvinnustigi og ég held að flestir í þessum sal hafi verið sammála um þau viðbrögð. Núna blasir hins vegar við verðbólga. Við því þarf að bregðast. Þess vegna horfi ég sérstaklega til húsnæðismálanna sem er það sem stjórnvöld geta einna helst gert til að bregðast við verðbólgunni. Þar verður ekkert horft fram hjá því að þar er skortur á framboði.

og frjáls fjölmiðlun er hornsteinn þeirrar umræðu. Almenningur hefði aldrei komist á snoðir um Samherjamálið, Klaustursmálið, uppreisn æru málið, Panama-skjölin, Borgunarmálið og fleiri mikilvæg mál ef ekki hefði verið fyrir vinnu blaðamanna við að upplýsa almenning. Nú virðist sem svo að lögreglustjóri umdæmisins þar sem Samherji á höfuðstöðvar hafi tekið það upp hjá sjálfri sér að beita fráleitri lagatúlkun á ákvæði hegningarlaga, sem breytt var til að vernda kynferðislega friðhelgi, til að skilgreina blaðamenn sem sakborninga í máli sem varðar meint brot á friðhelgi einkalífs. Höfum í huga að þetta eru blaðamenn sem upplýstu um óvægnar og ósvífnar aðferðir Samherja við að njósna, sitja um og þagga niður í blaðamönnum við vinnu sína við Samherjamálið. Þetta eru blaðamennirnir sem upplýstu okkur um að Samherji væri að leggja á ráðin um að koma í veg fyrir að lykilvitni gæti komið fyrir dóm í Namibíu.

Ég spyr því forsætisráðherra hvaða augum hún líti á það að lögreglan ákveði að yfirheyra blaðamenn vegna umfjöllunar þeirra um einn stærsta aðila í íslenskum sjávarútvegi, þann sama og sætir rannsókn vegna alvarlegrar spillingar og mútubrota, bæði hér á landi og erlendis. Hvaða augum lítur hæstv. forsætisráðherra á það?

Sjálf lagði ég fram frumvarp 2011 sem varð að fjölmiðlalögum þar sem undirstrikuð var vernd heimildarmanna og styrkt réttarstaða blaðamanna. Árið 2019 samþykkti þingið tillögu mína um endurskoðuð upplýsingalög sem styrkti sömuleiðis stöðu fjölmiðla. 2020 samþykkti þingið tillögu mína um vernd uppljóstrara sem enn og aftur styður við hlutverk fjölmiðla í lýðræðislegu samfélagi. Ég lít svo á að enginn þurfi að velkjast í vafa um mína afstöðu til mikilvægis fjölmiðla í lýðræðissamfélagi.

Ég vil þó segja að mér var auðvitað brugðið yfir fréttum af því að fjórir blaðamenn hefðu verið kallaðir til yfirheyrslu með réttarstöðu sakborninga í tengslum við fréttaflutning sem þau stóðu fyrir. Við treystum því að sjálfsögðu að lögreglan sé meðvituð um mikilvægi fjölmiðla sem ég hef hér rætt og hv. þingmaður hefur rætt og að málefni stórfyrirtækja sem eru til rannsóknar og framgöngu þeirra í tengslum við hana eru mál sem eiga brýnt erindi við almenning.

Í ljósi þess að ráðherra hefur farið yfir allt sem hún hefur gert fyrir fjölmiðla þá hefur samt, allt frá árinu 2018 til dagsins í dag, stöðugildum á fjölmiðlum fækkað um vel rúmlega helming. Þetta er sá tími sem hæstv. ráðherra hefur setið á stóli forsætisráðherra. Þetta er gríðarlegur atgervisflótti úr stétt sem hefur það hlutverk að upplýsa almenning og veita valdhöfum aðhald og er í raun mikið áhyggjuefni út af fyrir sig.

Herra forseti. Út af því sem hv. þingmaður nefndi um rekstrarstöðu fjölmiðla þá var ég auðvitað fyrst og fremst að ræða réttarstöðu fjölmiðla í mínu fyrra svari. Ég held að það sé óumdeilt að þau mál sem ég nefndi, og ég hef haft frumkvæði að hér í þinginu, eru öll til þess fallin að bæta réttarstöðu blaðamanna og réttarstöðu fjölmiðla. Það breytir því ekki að rekstrarstaða margra fjölmiðla er mjög þung

Virðulegi forseti. Ég geri mér vel grein fyrir því að það er ekki vilji hjá þessari ríkisstjórn að fara þá leið í sjávarútveginum sem við í Viðreisn teljum að skili mestu fyrir þjóðina. Hún er skýrust, hún er gegnsæ, hún er réttlát og það er markaðsleiðin, að okkar mati sem um 80% þjóðarinnar vilja líka fara. Ráðherra hefur hins vegar verið alveg skýr í þessum efnum í þessum sal fyrr á þessum þingvetri og það er ljóst að það er ekki sú vegferð sem hún vill fara. En það hefur vissulega, virðulegi forseti, dregið til nokkurra tíðinda því að hér eru að melda sig inn flokkar innan ríkisstjórnar sem lýsa því yfir að þeir séu tilbúnir til þess að hækka veiðigjöld í núverandi umhverfi, hækka veiðigjöld á sjávarútveginn. Varaformaður Framsóknarflokksins fullyrti að þingflokkur Framsóknar væri sammála henni um að hægt væri að hækka veiðigjöldin og það ætti að gera.

og um leið þá þennan skýra meiri hluta hér á þingi því að það er meiri hluti á þingi til þess að hreyfa við þessu og hækka m.a. veiðigjöldin meðan við búum við það umhverfi sem nú er. Mun ráðherra leggja fram tillögur um hækkun á veiðigjöldum? Ætlar hún að láta reyna á þennan meiri hluta sem er í þinginu?

frá sjávarútveginum er eitt af því sem hefur verið til umfjöllunar um langt árabil og m.a. að því er varðar uppbyggingu veiðigjaldanna á hverjum tíma. Það er jafnframt ljóst að sá þáttur umbúnaðar sjávarútvegskerfisins er einn af þeim sem er til skoðunar þegar við förum í þá vinnu sem fram undan er. En ég lýsti því yfir hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma fyrir nokkru síðan að ég hefði sett mér það að birta hér verkáætlun um nefnd um sjávarútvegsmál sem talað er um í stjórnarsáttmála. Þessi vinna gengur vel og mitt plan er að fara með minnisblað í ríkisstjórn nú í vikulokin til að fara yfir stöðuna og setja þá verkáætlun í samráðsgátt stjórnvalda svo að almenningur geti átt aðkomu strax á fyrstu stigum. Ég held að það sé afar mikilvægt. Þarna erum við í raun og veru með

en ekki síður þeim málum sem hv. þingmaður nefnir hér sem eru þau sjónarmið sem lúta að því með hvaða hætti og hversu mikið sjávarútvegurinn leggur til í sameiginlega sjóði. Þessir þættir eiga alltaf að vera til umræðu og ekki síður á þessum tímum þegar við erum að horfa til þess að við erum að vinna okkur út úr efnahagsáfalli sem var til umræðu fyrr í fyrirspurnatímanum.

Ég bara velti því fyrir mér hversu margar skýrslur hafa verið skrifaðar um þetta í gegnum tíðina fyrir utan allar þær skýrslur sem hafa ekki fengist birtar. En það er nú önnur saga. Ég vil líka minna á það að eitt fyrsta embættisverk ráðherra var einmitt að taka ákvörðun um það í rauninni að sparka í smærri sjávarútvegsfyrirtæki, strandveiðimenn og smábátasjómenn.

Staðan er gjörbreytt núna. Þetta er mjög skýr spurning: Ætlar ráðherra að taka varaformann Framsóknar og viðskiptaráðherra á orðinu og koma með tillögu um hækkun veiðigjalda? Þetta er einfalt svar: Já eða nei. Ætlar ráðherra að koma með tillögu, nýta sér þessi orð og þennan vilja sem (Forseti hringir.) loksins er hægt að greina innan Framsóknar og koma með tillögu hingað í þingið fyrir okkur þingmenn til að taka afstöðu til?

fyrr hefur verið gert í þessum málaflokki, að það sé mikilvægt að almenningur fái aðkomu. Það hafa fyrri ráðherrar ekki gert þegar um er að ræða stór verkefni af þessum toga en það verður gert að þessu sinni.

menningar- og viðskiptaráðherra og sitthvað fleira fór að tjá sig um bankamál og hóta því að taka að nýju upp bankaskatt. Ég hef skilning á því að ráðherrar séu ekki enn búnir að átta sig alveg á verkaskiptingunni í Stjórnarráðinu. Þetta er orðið býsna flókið eins og þessu var skipt upp. En svo kom hæstv. fjármálaráðherra, ráðherra bankamála, fram og sló þessar hugmyndir kaldar. Það sem var hins vegar ekki síður áhugavert var að hæstv. forsætisráðherra, hafandi lýst því í viðtali að viðskiptaráðherrann gæti átt spjall við bankamenn og spurt hvort þeir væru ekki til í að lækka vexti,

er annars vegar að það eigi að renna í niðurgreiðslu skulda og hins vegar hugsanlega í að fjármagna borgarlínuævintýri Samfylkingarinnar í Reykjavík? Reyndar vildi svo til að á sama tíma, nokkurn veginn, og hæstv. forsætisráðherra var með þessar yfirlýsingar í viðtali birtist á heimasíðu fjármálaráðuneytisins

í kjölfar ástandsins sem hér hefur verið. Og við vitum það öll í þessum sal hve mikil áhrif þessi faraldur hefur haft á líðan fólks og ekki bara á viðkvæma hópa heldur líka ungt fólk, svo dæmi sé tekið, sem hefur mátt lifa allt öðruvísi tíma en það ætlaði sér. Þannig að: Já,

og koma þá væntanlega ekki frekari arðgreiðslur, hvernig afraksturinn verður nýttur? Við þekkjum það öll að það þarf mikið fjármagn í félagsleg verkefni. Hæstv. ráðherra nefndi það sérstaklega að þessir peningar yrðu eyrnamerktir tilteknum félagslegum verkefnum.

Herra forseti. Úr því að hv. þingmaður telur sig þess umkominn að kenna mér að svara spurningum þá get ég bent hv. þingmanni á að þá er ágætt að hafa spurningarnar ekki alveg svona margar þegar spurt er og blanda ekki borgarlínu alltaf inn í spurningarnar.

að það skipti máli að við tökum utan um hina félagslegu uppbyggingu í kjölfar faraldurs. Af því hv. þingmaður vitnar í orð mín þá nefndi ég, vegna þess að ég var sérstaklega spurð um það hvort arðgreiðslur myndu renna í slík verkefni, að já, að hluta til

Virðulegi forseti. Spurningu minni er beint til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra sem fulltrúa barnamála í ríkisstjórninni. Biðlistar barna eftir fagþjónustu hjá stofnunum ríkisins eins og Þroska- og hegðunarstöð, Greiningar- og ráðgjafarstöð og BUGL eru í sögulegu hámarki. Meðalbiðtíminn er frá einu og upp í tvö ár eftir þeirri þjónustu sem um ræðir. Þúsundir barna eyða stórum hluta æsku sinnar á biðlistum. Sem dæmi biðu í lok árs 2021 77 börn eftir göngudeildarþjónustu á BUGL, 39 börn eftir transteymi og 17 börn eftir átröskunarteymi. 95 af þessum börnum hafa beðið lengur en þrjá mánuði. Rannsóknir og lærðar skýrslur sýna niðurstöður um vaxandi vanlíðan barna. Það er mikið áhyggjuefni. Vaxandi vanlíðan barna var áhyggjuefni fyrir Covid en hefur nú versnað enn frekar. Spurningin er þessi: Hefur hæstv. mennta- og barnamálaráðherra látið kanna hvernig börnin á biðlistunum er stödd tilfinninga- og félagslega, sérstaklega þau sem hafa beðið eftir fagþjónustu í marga mánuði eða jafnvel ár? Hefur verið rætt við börnin sjálf sem eru á biðlistunum og foreldra þeirra um hvernig þau eru að höndla biðina? Ef ekki, hefur ráðherra áhuga á að ráðast í slíka úttekt? Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að vandi barna sem ekki fá viðhlítandi sálfræði- og geðlæknisþjónustu er líklegur til að vaxa. Barn sem þarf að bíða lengi eftir nauðsynlegri þjónustu vegna andlegrar vanlíðunar er í mun meiri áhættu með að grípa til örþrifaráða eins og sjálfsskaða og sjálfsvígshugsana.

í þetta. Þetta er líka eitt af því sem hæstv. forsætisráðherra vitnaði til í fyrirspurn áðan gagnvart félagslegum aðgerðum vegna þess að þetta er eitt af því sem hefur vaxið í Covid-faraldrinum og mikilvægt að gripið sé inn í. sé inn í. En þetta er líka hluti af vinnu við grundvallarskipulagsbreytingar í málefnum barna vegna þess að allt eru þetta þriðja stigs úrræði og það sem við reiknum með er að þegar við innleiðum farsældarlöggjöfina,

En þarna þarf að bregðast við. Við höfum verið með vinnu í gangi við það og ég vænti þess að við förum að sjá aðgerðir koma fram í því efni. En missum ekki sjónar á því að það er mikilvægt að bregðast við áfram á fyrsta og öðru stigi vegna þess að til lengri tíma dregur það úr þörfinni fyrir þriðja stigs úrræði.

Virðulegi forseti. Spurningin varðaði það hvort haft hafi verið samtal við börnin á biðlistunum og foreldra þeirra. Enn

á skammri stundu, einni sekúndu. Fullvíst er að þegar mál er orðið að bráðamáli hefur vandinn átt sér aðdraganda og fengið að krauma á meðan bið eftir þjónustu stendur. Bið getur kostað líf og hefur jafnvel gert það. Þetta er spurningin um að börnin og foreldrar þeirra upplifi sig ekki sem eitthvert númer, einhverja tölu á biðlista, biðlista hundruð þúsunda barna í gegnum árin. Biðlistavandinn er rótgróið mein hjá þessari ríkisstjórn og þeirri sem áður var. Biðlistar eru líka í borginni en það á sér annan vettvang að ræða um það.

það hefur verið drifkrafturinn í því að halda áfram að bæta stöðu þessara hópa. Það hefur m.a. fleytt okkur á þann stað að við ákváðum að byrja á grunninum með því að fara í farsældarlöggjöfina, fyrsta og annars stigs úrræðin þar, samtalið þar á milli kerfa. þar á milli kerfa. Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er sérstakt leiðarljós gagnvart þriðja stigs úrræðum og úrræðum almennt, og við erum að fara í þá vinnu. Við munum byrja á þyngstu úrræðunum en síðan er það leiðarljósið þar að settar verði skýrar reglur og löggjöf um ákveðinn biðtíma eftir þjónustu, eins konar þjónustutryggingu. Það krefst samtals á milli allra þeirra aðila sem hafa komið að því að smíða farsældarlöggjöfina og innleiða hana. Ég hef trú á því að okkur takist

Virðulegi forseti. Vandi barna sem þurfa á sérhæfðum búsetuúrræðum að halda er afar mikill og erfiður. Samkvæmt skýrslu frá barnaverndarnefndum höfuðborgarsvæðisins, sem kom út í fyrra, eru 33 börn skilgreind með fjölþættan vanda vegna þroskaskerðingar, fötlunar, vanrækslu, tengslavanda, einhverfu, neyslu, beitingu ofbeldis eða annarra samverkandi þátta. Þessi börn þarfnast stuðnings og gæslu í öruggu umhverfi og þurfa fjölþætta þjónustu utan heimilis. Þau þarfnast alla jafna umönnunar tveggja til þriggja starfsmanna allan sólarhringinn allan ársins hring. Þessi börn lentu að mörgu leyti á gráu svæði við flutning á málaflokki þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga árið 2011. Þau hafa Þau hafa upplifað niðurskurð í þjónustuúrræðum af hálfu ríkisins á síðustu árum og mæta oft lokuðum dyrum í kerfinu. Og hver fyllir í þetta tómarúm í þjónustu við börn með fjölþættan vanda? Jú, einkareknar stofnanir hafa í auknum mæli stigið inn og boðið sveitarfélögum þjónustu við þennan viðkvæma hóp. Að þessum stofnunum ólöstuðum, því að vissulega að vinna þær þarft og mikilvægt starf, er verðmiðinn gríðarlega hár. Kostnaður á hvert barn getur hlaupið á tugum milljóna króna á ársgrundvelli og allt upp í 150 milljónir. Þetta er augljóslega þungur baggi að bera fyrir sveitarfélögin sem borga brúsann að mestu leyti. Í fyrrnefndri skýrslu er m.a. mælt með, með leyfi forseta, að bæði ríki og sveitarfélög taki þátt í uppbyggingu úrræða þar sem skýr og vel skilgreind kostnaðarskipting liggi fyrir og fjölbreytt samsetning þjónustu fyrir börn með fjölþættan vanda verði tryggð. Því spyr ég hæstv. mennta- og barnamálaráðherra um tvennt. Annars vegar: Hefur verið mörkuð skýr stefna hins opinbera um hvernig byggja skuli fjölbreytt úrræði á ólíkum stigum til að mæta börnum með fjölþættan vanda?

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa mjög svo góðu fyrirspurn og segja að hún tengist að einhverju leyti fyrirspurninni sem var hér áðan líka. Það er mikilvægt þegar greining hefur farið fram að þá sé þjónustuúrræði til staðar. Það er með þetta eins og það sem við ræddum áðan að um þriðja stigs úrræði er að ræða. Eins og kom fram í máli hv. þingmanns þá er það gríðarlega mikilvægt vegna þess að þetta er ekki þannig að ríkið eitt geti leyst þetta, ráðuneyti geti eitt leyst þetta eða sveitarfélag geti eitt leyst þetta.

Það er það sem nú er í gangi og var í gangi við endurskoðun fyrri hluta barnaverndarlaga á síðasta kjörtímabili með því að leggja niður pólitískar barnaverndarnefndir og stækka barnaverndarumdæmi. Í seinni hlutanum, sem ekki náðist að gera, m.a. vegna Covid-faraldursins en þá skiptum við þeirri vinnu upp í tvo fasa sem við hefðum kannski náð annars,

kostnaðarsamtal þar á milli. Eitt af brýnustu verkefnunum núna í allri vinnu þegar kemur að málefnum barna og barnafjölskyldna er þetta tvennt, þ.e. annars vegar greiningin og hins vegar úrræðin sem á því hvíla.

Það er verulega mikilvægt að ríkið mæti þessari áskorun með öflugum og sértækum úrræðum. Þessi úrræði þurfi að vera sveigjanleg og aðlöguð að þeim einstaklingum sem þjónustuna þurfa og svo er auðvitað mikilvægt, eins og ráðherrann nefnir, að samþætta þá fagþekkingu og þjónustu sem til staðar er á ólíkum stigum stjórnsýslunnar. Þá vil ég nefna að þessi skýrsla sem ég vísa til kallar ekki bara eftir þriðja stigs úrræðum heldur líka samþættingu ólíkra úrræða á ólíkum stigum. En af því að ráðherra nefnir lögin um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna þá langar mig til að spyrja hvernig hæstv. ráðherra sér fyrir sér að auka samþættingu þessara kerfa, sérstaklega í samhengi við þjónustu fyrir börn með fjölþættan vanda.

um mikilvægi þess að við byggjum upp öflug og sértæk úrræði. Við gerum það í samstarfi við sveitarfélög og við þurfum að vera með fleiri úrræði hvað varðar börn, ekki bara með fjölþættan vanda heldur líka úrræði vegna þess að þau skila gríðarlegri arðsemi til lengri tíma litið, ekki bara mikilvægi þess gagnvart viðkomandi fjölskyldum og einstaklingum og börnum heldur er þetta ofboðslega arðsöm fjárfesting.

og ég vænti þess að við förum að sjá glitta í fyrstu afurðir þess. Íslenskur ríkisborgararéttur er veittur með tvennum hætti, annars vegar með lögum frá Alþingi og hins vegar í gegnum stjórnsýslumeðferð hjá Útlendingastofnun að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Önnur leiðin er á ábyrgð Útlendingastofnunar í umboði Alþingis, hin leiðin er á ábyrgð þingsins. Sú staða kom upp hér í desember og er enn uppi að stjórnvöld, þ.e. Útlendingastofnun í skjóli hæstv. dómsmálaráðherra, neita að fylgja því fyrirkomulagi sem Alþingi hefur ákveðið um afgreiðslu þingsins á umsóknum sem þingið ber ábyrgð á afgreiðslunni á. Þetta er auðvitað orðin algerlega óþolandi staða. Nú er ég búin að missa töluna á því hversu oft ég komið hingað upp til að leita atbeina forseta við að verja virðingu þingsins gagnvart stjórnvöldum

Til að gera langa sögu stutta hafa ýmis samtöl átt sér stað í þessu og forseti stóð í þeirri meiningu að einhver þróun væri í þessum efnum. Síðan er það annað mál að hér var í umræðum um fundarstjórn forseta fyrir nokkru óskaði eftir lögfræðilegri greinargerð eða minnisblaði varðandi túlkun á 51. gr. þingskapa

þetta er algjörlega óboðlegt. Herra forseti verður bara í rauninni að beita sér fyrir Alþingi og fyrir okkur mikinn meiri hluta í nefndinni sem telur að þetta sé komið út í eitthvert öngstræti.

Við þurfum kannski að fara að velta því fyrir okkur núna með framgöngu ráðherra í þessu máli, með framlagningu útlendingalaganna í samráðsgátt, með uppsögn á samningum við starfsmenn Rauða krossins og annað, hvort við erum að horfa upp á frekar ógeðfellda þróun í málefnum útlendinga. En í þessu máli verður herra forseti að stíga sterkar inn.

og á sama tíma var upplýst um að þessar umsagnir myndu berast undirnefndinni núna með mjög reglulegu millibili. Þannig að ég vænti þess að undirnefndin hefji störf strax í að fara yfir þær umsagnir sem borist hafa og það muni þá kannski taka okkur nokkrar vikur að ná niður þessum bunka með um 170 umsögnum. veit ekki betur en það ætti bara að ganga vel hjá okkur og ég vænti þess að við munum eiga gott samstarf um að ná utan um þetta verkefni.

nefnir það að hún telji að málið sé í farvegi. Þess væri óskandi. Málið er eingöngu í þeim farvegi sem Útlendingastofnun hefur ákveðið að það eigi að vera. Það hefur Útlendingastofnun gert í trássi við það fyrirkomulag sem Alþingi var búið að ákveða.

„Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum. Áður en umsókn um ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi skal Útlendingastofnun fá um hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda.

Forseti vill geta þess, eins og þingmenn hafa tekið eftir og vikið var að í umræðum um óundirbúnar fyrirspurnir hér áðan, að breytingar hafa orðið á þingfundasvæðinu þannig að allir þingmenn sitja nú í þeim sætum sem þeir drógu við upphaf þinghalds fyrir jólin. Við höfum fjarlægt borð úr efri deildar sal og lestrarsal sem er vinnusvæði þingfundaskrifstofu og stólar færðir hingað inn og atkvæðagreiðslukerfið tengt í samræmi við það. Í ráðherraherbergi og útbýtingarherbergi, sem einu sinni var kallað blaðamannaherbergi, verða áfram þrjú borð sem eru ótengd atkvæðagreiðslukerfinu og stólar í hvoru herbergi fyrir sig sem þingmenn geta notað ef þeir vilja halda fjarlægð miðað við það sem gerist hér í þingsalnum.

þegar úrskurðað er um gagnkvæman umgengnisrétt barns og foreldris. Það liggja fyrir dæmi, fleiri en eitt og fleiri en tvö, um að stjórnvöld þvingi barn til umgengni við foreldri sem dæmt hefur verið fyrir kynferðisbrot gegn barninu sjálfu eða gegn systkinum þess. Við vitum líka að lengi vel hafði ofbeldi foreldris gegn foreldri nær engin áhrif þegar úrskurðað var um umgengni. Þetta kemur okkur hér á Alþingi við og við þurfum að tala um þetta, hvort það geti kannski verið að foreldrarétturinn séu of sterkur í íslenskum lögum og hvort lagaframkvæmdin sé of foreldramiðuð og bitni þannig á rétti barns til verndar gegn ofbeldi og þeirri meginreglu að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang.

Þetta er mikilvægt skref. Ég þakka þingmönnum fyrir meðflutninginn og stuðninginn við

á. Staðan í íslensku kerfi er þannig í dag þegar um er að ræða heimilisofbeldi og börn, að ef um er að ræða a.m.k. eitt hæft foreldri þá heldur Barnavernd að sér höndum og vísar á sýslumann. Þá er þetta orðið að því sem kallast eða umgengnisdeila á milli foreldranna. Vandinn er sá að borið hefur á ákveðinni tregðu í því kerfi til að taka nægt tillit til stöðu barnsins og horfa á málin frá stöðu barnsins en ekki sem ágreining milli foreldra. Ég tel þetta mál gríðarlega brýnt

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum er varðar erlend mútubrot. Frumvarp þetta er liður í því að styrkja og efla getu íslenskra stjórnvalda í að koma upp um, rannsaka og ákæra fyrir brot er varða mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum.

Síðan hafa íslensk stjórnvöld tekið virkan þátt í því að innleiða og hafa eftirlit með framkvæmd samningsins á vettvangi sérstaks vinnuhóps OECD á þessu sviði en hann nefnist Working Group on Bribery. Nefnd á vegum vinnuhópsins framkvæmdi úttekt hér á landi 2020. Í desember sama ár kom út fjórða úttektarskýrsla um framkvæmd Íslands á samningnum en úttektin laut einmitt fyrst og fremst að getu íslenskra stjórnvalda til að koma upp um erlend mútubrot, auk rannsóknar þeirra og saksóknar. Í skýrslunni er ýmsum tilmælum beint til íslenskra stjórnvalda um aðgerðir til úrbóta í því skyni að framkvæmd samningsins hér á landi geti verið í samræmi við efni hans og kröfur gagnvart aðildarríkjunum. Frumvarp þetta er því samið í þeim tilgangi að uppfylla þau tilmæli vinnuhópsins er lúta sérstaklega að ákvæðum almennra hegningarlaga sem varða erlend mútubrot. Efni frumvarpsins er að mestu lagatæknilegs eðlis. Þær breytingar sem lagt er til að gerðar verði á ákvæðum 264. gr. a hafa það að markmiði að taka af allan vafa

annars vegar til að bregðast við tilmælum vinnuhópsins um að refsingar fyrir erlend mútubrot skuli vera sambærilegar og fyrir mútuþágur samkvæmt 128. gr. laganna, þ.e. að hámarki sex ára fangelsi.

Frumvarp þetta er mikilvægur þáttur í því að Ísland uppfylli þær alþjóðlegu skuldbindingar sem stjórnvöld gengust undir með undirritun og fullgildingu mútusamnings OECD og munu áhrif þess að frumvarpið verði samþykkt eflaust verða til þess að styrkja íslensk stjórnvöld í baráttunni gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðaviðskiptum. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir aðalatriðum frumvarpsins og legg til að málinu verði vísað til hv. allsherjar- og

Frú forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir kynninguna á þessu litla en mjög svo mikilvægu máli og fagna áhuga hans á að taka með afgerandi hætti á mútubrotum á erlendri grundu. Mig langar að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvernig hann sjái fyrir sér að íslensk yfirvöld geti staðið við sínar skuldbindingar. Nærtækast er að horfa til Samherjamálsins sem opinberaðist 12. nóvember 2019 með umfjöllun Stundarinnar og Kveiks á því sem átti sér stað í Namibíu nokkru áður þegar mútur voru bornar á erlenda ráðamenn og erlenda starfsmenn af íslenskum starfsmönnum, að því er virðist, en lítið hefur spurst til þess máls hér. Við fjölluðum svolítið um það hér í þinginu að það þyrfti að styrkja héraðssaksóknara til þess að hann gæti brugðist við með afgerandi hætti í því máli, sem var gríðarlega umfangsmikið, til þess að þau hefðu nægan kraft til þess að fara í rannsókn málsins og ljúka því innan mikils frests. Ég vil heyra aðeins afstöðu hæstv. dómsmálaráðherra, hvort að embættið hafi verið styrkt

og eiga við um þau mál sem mögulega þarf að bregðast við í. Hér er nefnt eitthvert eitt ákveðið mál í þessu samhengi og spurt hvort héraðssaksóknaraembætti hafi verið styrkt alveg sérstaklega. Við búum við margar flöskuhálsa í í þessu kerfi okkar sem er frá rannsókn í saksókn og síðan yfir í dómstóla og fullnustu. Það eru óásættanlegir flöskuhálsar í því kerfi sem lengi hafa legið fyrir. fyrir. Það erum við að skoða og við því erum við að reyna að bregðast í ráðuneytinu. Við erum að reyna að horfa svolítið heildstætt á þetta þannig að það geti orðið aukin skilvirkni í því kerfi sem við búum við, sem er mjög mikilvægt og á ekki bara við um mál af þessum toga heldur í raun flesta málaflokka.

sem þyrfti að setja einhvern aukinn kraft í, væri til trafala að þessu leyti. Þetta er meira almenns eðlis. En ég veit að þar er málum forgangsraðað líka eftir mikilvægi þeirra að

Frú forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svarið. Mig langar að spyrja hann og biðja hann um að útlista nánar hvaða flöskuhálsa hann er að tala um sem tefji málin í kerfinu. Það er mikilvægt fyrir Alþingi að vita hvaða flöskuhálsar það eru, hvort við þurfum að breyta lögunum eða fara í einhverjar sérstakar aðgerðir hér innan húss til að réttarvörslukerfið virki sem skyldi. Nú lögðum við fram tillögu strax við fjárlagaumræðuna 2019 um aukið fjármagn til héraðssaksóknara svo hægt væri að fjölga starfsfólki til að rannsókn á þessu tiltekna máli gæti gengið hratt og vel fyrir sig, af því að þetta er auðvitað grafalvarlegt mál og hefur mikið að segja með trúverðugleika Íslands á erlendri grundu, trúverðugleika Íslands sem sem þjóðar sem tekur þátt í alþjóðlegum viðskiptum o.s.frv. Það er vert að benda á að fyrsta handtakan í Namibíu átt sér stað nokkrum dögum eftir að málið var opinberað og fyrsti fangelsisdómurinn þar í landi var kveðinn upp í febrúar 2020, eða um þremur mánuðum eftir að málið var upplýst. En hér á Íslandi er ekkert að frétta. Skýrslutökur höfðu ekki átt sér stað yfir meintum sakborningum nokkrum árum síðar. Ég velti fyrir mér hvort hæstv. dómsmálaráðherra hyggst beita sér til þess að efnahagsbrot taki ekki áratugi í meðferð í kerfinu heldur geti jafnvel klárast á nokkrum árum, öllum til heilla, líka sakborningum.

hér eru auðvitað öllum ljósir sem fylgst hafa með framvindu í þessum kerfum okkar á undanförnum árum. Þeir eiga sér stað bæði á sviði rannsókna, saksóknar og síðan aftur á fullnustusviðinu. Við þessu verðum við að bregðast með heildarskoðun á öllum þessum þáttum. Ég lít á þetta sem eitt færiband sem þarf að ganga vel og afkasta sem mestu, öllum til hagsbóta. hagsbóta. Alþingi tók virkan þátt í því skrefi með okkur um áramót þar sem mjög var mætt óskum ráðuneytisins varðandi aukin framlög inn í þessa málaflokka. Það er vel og ég er þakklátur fyrir það.

annað en að þetta mál gangi vel fyrir sig eins og önnur mál. Ég hef bara enga innsýn inn í það, enda er ég ekki að fylgjast með einhverjum sérstökum málum

séu líka mjög mikilvægur málaflokkur og þar þurfi úrræða við og ég er að vinna að því. Ofbeldismál eru með sama hætti og það á reyndar við um flestöll mál, að það þarf að vinna þau hraðar og betur en kerfið okkar hefur getað gert. Ég tek efnahagsbrot ekkert út fyrir sviga þar alveg sérstaklega, en ég veit það af samtölum mínum við héraðssaksóknaraembættið að þar taka þau mál og forgangsraða þeim líka eftir mikilvægi

og að hluta til tvenn í viðbót en 13 stæðu eftir. Mér sýnist í fljótu bragði að þessi lög geti kannski tikkað í eitt eða tvö box í viðbót af þessum í raun 15 sem eftir standa.

eða próaktífa, svo að ég sletti aðeins, virðulegi forseti, leið til að rannsaka mútubrot af þessu tagi. Það er ekkert frumkvæði í gangi í kringum þetta. Þar að auki eru dæmi um að mútubrot sem þessi hafi ratað inn á borð stjórnvalda og það hefur ekkert verið gert til að bregðast við þeim. Það kemur fram í þessari skýrslu. Ég spyr því hæstv. ráðherra í ljósi þess að þessi vinnuhópur væntir svara frá Íslandi í ár

eða stendur til að efla raunverulega getu yfirvalda til að takast á við brotaflokka sem þessa á Íslandi og stendur til að rannsaka þau brot sem tilkynnt voru til íslenskra yfirvalda en voru ekki tekin til skoðunar á sínum tíma?

Það stendur yfir vinna í því að mæta frekari tilmælum sem komu fram í þessari skýrslu, svo að það sé alveg á hreinu. Það sem hér er nefnt varðandi auknar heimildir til rannsóknar á þessum þætti brota, og það á reyndar við um aðra brotaflokka líka, þá er það bara rétt ábending að lögreglu skortir heimildir, víðtækari heimildir, til að taka mál til rannsóknar þar sem ekki er til staðar grunur um ákveðið brot. Það er eyrnamerkt slíku. Þetta er að koma upp á fjölmörgum sviðum og tengist oftast nær skipulagðri glæpastarfsemi

en þingið hefur aldrei náð að ljúka málsmeðferð á þessu vegna þess að um það hafa verið mjög skiptar skoðanir hversu víðtækar heimildir lögregla eigi að hafa til að bregðast við í þessum málum. Ég mun leggja fram á næstunni frumvarp sem felur í sér þessar víðtæku heimildir á breiðu sviði. Það er gríðarlega mikilvægt að þingið taki það til málefnalegrar umræðu og afgreiði það sem allra fyrst þannig að við getum verið þátttakendur á alþjóðavettvangi í upplýsingaskiptum og upplýsingaöflun. Samhliða því er augljóst að við munum auka álagið á þá fámennu deild lögreglunnar sem vinnur á þessum vettvangi og við þurfum að styrkja þá starfsemi samhliða.

til íslenskra yfirvalda um að koma á fót forvirkum rannsóknarheimildum eins og ráðherra virðist hér vera að gefa undir fótinn. Það er ekki svo. Hins vegar leggur vinnuhópurinn til að lögreglan hafi mannskap til að rannsaka mál sem þessi og geti t.d. fylgst betur með eignatilfærslum og öðru

trú eða einhvern veginn það viðhorf á Íslandi að svona brot fyrirfinnist ekki hér og að það sé eitt af því helsta sem standi rannsóknum sem þessum fyrir þrifum.

skulum bara hafa það alveg á hreinu að mér kemur ekki til hugar sem einstaklingi, sem alþingismanni og sem dómsmálaráðherra annað en að hér á landi þrífist þau brot sem hér er vitnað til og mútubrot eru þar með talin, peningaþvætti alveg klárlega. Ég er einmitt að skoða alveg sérstaklega mál sem að því snúa og eru klárlega til staðar. Spurningin er hvernig við bregðumst við. Hv. þingmaður kallar eftir því að það sé fjölgað í lögreglunni. Ég tek undir að það þurfi að fjölga í lögreglunni. Ég legg á það áherslu í undirbúningi mínum að þeim tillögum að við vitum þó hvað það er sem við erum að fá fyrir það fjármagn sem er í þessu kerfi okkar í dag. Ég er með sérstaka úttekt á því hvernig við getum nýtt betur þann mannafla sem við höfum með það að markmiði að dreifa verkefnum víðar út um land, styrkja þar með lögregluembætti þar og bæta síðan við. Það hefur verið brugðist við, eins og ég sagði áðan, af hálfu Alþingis með auknu fjármagni inn í málaflokkana sem mun nýtast okkur mjög vel. Það er verið að bregðast við því núna að Háskólinn á Akureyri geti fjölgað nemum frá og með næsta hausti í lögreglunámi.

Þetta krefst mikillar þekkingar og reynslu. Þú tekur ekki fólk sem er nýkomið út úr skóla eða hefur ekki þessa reynslu, það þarf að þjálfa það upp. Þjálfunarprógramm stendur yfir í þessum málum sem öðrum.

Frú forseti. Stærsta einkenni mútumála hvað kerfið varðar er að þau koma aldrei bara upp í hendurnar á yfirvöldum, sá sem greiðir múturnar og sá sem þiggur þær hvor um sig við að fela slóðina. Þess vegna þarf meira en bara lögin ef menn ætla sér að ná utan um mútustarfsemi. Þá þarf markvissa vinnu þeirra stofnana sem ætlað er að gæta hagsmuna almennings, hagsmuna viðskiptalífsins og hagsmuna ríkisins. Mútum er alltaf beitt til að ná fram niðurstöðu sem er óeðlileg gagnvart regluverki okkar, óeðlileg gjarnan með tilliti til hagsmuna almennings, til ná fram ákvörðun sem þjónar sérhagsmunum

enda hefur Ísland lengi legið undir gagnrýni vegna veikburða lagasetningar til að taka á brotum sem fara með þessum hætti, með mútum gegn hagsmunum heildarinnar. Lagasetningin okkar hefur lengi verið veik til að taka á þeim brotum sem einna alvarlegust þykja, ekki bara hér á landi heldur í öllu alþjóðlegu samhengi. Ríki sem tala um að verja innviði eru vakandi fyrir þessum hættum, þau eru vakandi fyrir þeim innan lands

ekki aðeins á þeim sem múturnar þiggja á erlendri grundu heldur ekki síður á þeim sem þær bjóða. Þær eru svartur blettur á þeim sem mútunum beita og þeim sem þær þiggja. Það þarf báða aðila til að svona brot eigi sér stað og báðir aðilar eru gerendur. Brotaþolarnir í þessum málum eru almenningur og samfélagið í heild sinni. Þess vegna eiga stjórnvöld að vera aktív en ekki reaktív í þessari baráttu

gríðarlega miklu hlutverki að gegna. Í því sambandi er ástæða til að minna á þau augljósu sannindi sem við þekkjum öll, og eigum alltaf að hafa í huga, að staða fjölmiðla í hverju samfélagi fyrir sig er spegill á stöðu lýðræðisins. Vegna Vegna þess að þeir sem beita mútum fyrir sig og þeir sem þiggja þær munu aldrei að eigin frumkvæði koma með þær í dagsljósið þá skiptir svo miklu máli að þær stofnanir sem fara með þessi mál

Það á líka við um aðrar þær stofnanir sem sinna eftirliti og aðhaldi í þágu almennings. Ef vinna á gegn mútubrotum meira en bara í orði með lagaákvæðum sem þessum þá þarf frumkvæðisvinnu þessara stofnana.

Að Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið verða að njóta stuðnings stjórnvalda. Þetta á sömuleiðis við um umboðsmann Alþingis. Allar þær stofnanir og embætti sem ég nefni hér eru varðmenn almennings og almannahagsmuna.

Það er stundum óþægilegt að hlusta á hagsmunaaðila og jafnvel ákveðna stjórnmálamenn úr stjórnarliðinu tala með þeim hætti að þessar stofnanir séu fyrir. Það glittir stundum í þá sýn að það sé þægilegast í þágu einhverra hagsmuna að hafa þessar stofnanir veikar. En það þjónar ekki hagsmunum almennings og getur aldrei gert. Við sjáum dæmi af þessu nálægt okkur og nálægt okkur í tíma og svo sjáum við líka hvernig þráðurinn liggur í þessari umræðu. Ég hef áður staðið hér, raunar margsinnis, og talað um málsmeðferðartíma í réttarkerfinu sem mælikvarða á það hvernig þessi ríkisstjórn heldur utan um þær stofnanir sem eiga að gæta hagsmuna almennings. Þetta vandamál er svo sannarlega fyrir hendi í efnahagsbrotamálum og þar verður að gera betur. Það þarf að sýna í verki að stjórnvöld standi með þessum stofnunum, að þær gæta grundvallarhagsmuna almennings af því að eiga skilvirkar stofnanir, og hafa burði til að geta afgreitt mál með þeim hætti og á þeim tíma að varnaðaráhrifin skili sér út í samfélagið. Þessi gagnrýni mín beinist auðvitað fyrst og fremst

En ég vil líka beina því til hæstv. dómsmálaráðherra hversu mikilvægt það er, sérstaklega hér í dag þegar við erum að ræða um mútubrot,

til að gera úrbætur og fara í raunverulegar aðgerðir gegn spillingu. GRECO, samtök ríkja innan Evrópuráðsins gegn spillingu, höfðu þá farið yfir stöðuna hér á landi og lagt fram tillögur. Þau töldu að þeim tillögum sem þau höfðu lagt fram hefði ekki verið mætt af hálfu íslenskra stjórnvalda og í samræmi við þörf. GRECO hefur nú og lagði þá sérstaklega áherslu á að stjórnvöld kynntu niðurstöðurnar fyrir almenningi. Þetta var í nóvember 2020. Fresturinn var til 18 mánaða. Þessi tími er að renna upp.

FATF, alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er auðvitað augljóst, finnst manni, í alþjóðlegu samhengi, en Ísland er þar ekki undanskilið, að mútur, peningaþvætti og jafnvel hryðjuverk í íslensku samhengi tengjast. Það var því miður engin hending að Ísland lenti á þessum lista því að það hefur lengi legið fyrir að aðgerðir íslenskra stjórnvalda gegn peningaþvætti teljist ófullnægjandi. Að lenda á slíkum lista er ekki bara mikill álitshnekkir heldur getur það haft í för með sér sjálfstætt hættuástand. Eitt er að lenda á listanum, annað eru afleiðingar þess. Neikvæð áhrif á fjármálastarfsemi eru eitt og síðan þarf auðvitað ekki að hugsa það lengi að fréttir af veru ríkis á þessum lista draga sennilega ekki úr áhuga þeirra sem þessa brotastarfsemi stunda á að horfa til ríkisins. Menn leita þangað sem færin eru. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar þóttu ekki nægilega sterkar. Ríkisstjórnin fékk 18 mánaða frest til að taka prófið aftur, ef svo má segja, og í því samhengi þarf þá að staldra við og horfa á heildarmyndina. Haustið 2020 gerðist það líka að þáverandi umboðsmaður Alþingis, Tryggvi Gunnarsson, lýsti því yfir á opnum fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að embættið hefði ekki ekki burði til að sinna frumkvæðisathugunum á stjórnsýslunni. Frumkvæði þessa embættis er gríðarlega mikilvægt, að það geti að eigin frumkvæði kafað og skoðað mál, skoðað framkvæmd, skoðað lagastoð þar sem því finnst vera tilefni þess, í stað þess að taka bara við þeim málum sem til þess koma. Það er auðvitað mikilvægt að almenningur hafi umboðsmann til að leita til, en ef það fyllir alla hans dagskrá og hann getur aldrei að eigin frumkvæði farið af stað þá stendur embættið einfaldlega ekki alveg undir nafni. lýsti því að vegna manneklu og verkefnaþunga gæti embættið ekki sinnt því að skoða mál að eigin frumkvæði. Ég lít svo á að hann hafi þar með orðum sínum verið að lýsa því yfir að embættið gæti ekki að fullu leyti sinnt verkefnum sínum, sinnt hagsmunagæslu í þágu almennings vegna þess að stjórnvöld styddu ekki við embættið. Þannig stefna vinnur einfaldlega gegn fólkinu í landinu. Aðhalds- og eftirlitshlutverk umboðsmanns er gríðarlega mikilvægt. Ef umboðsmaður er í þeirri stöðu að geta ekki tekið upp mál að eigin frumkvæði er trúverðugleiki embættisins í hættu. En það er þá líka trúverðugleiki stjórnvalda. Þannig að það hefur mikla þýðingu

þeirra stofnana sem ættu að fást við verkefni sem þessi. Hér er komið fram mál sem mér sýnist bæta regluverkið sjálft. Fram kemur í greinargerð að það er samið til að hægt sé að bregðast við tilmælum vinnuhóps Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar um mútur í alþjóðlegum viðskiptum

Úttektin laut þó fyrst og fremst að getu og hæfni stjórnvalda til að koma upp um brot sem varða mútugreiðslur til erlendra, opinberra starfsmanna, sem sagt með rannsókn eða saksókn.

Það er áhugavert að fram kemur í greinargerðinni að í skýrslunni hafi vinnuhópurinn lýst yfir áhyggjum af því að íslensk stjórnvöld hafi enn ekki lokið rannsókn á einu einasta sakamáli sem varðar mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna, ekki einu einasta. Ég ætla að ljúka máli mínu á því að ítreka að ég fagna þessu máli. Ég vil líka ítreka að að þessi mál koma ekki fram í dagsljósið nema vegna þess að einhver segir frá þeim eða einhver fær upplýsingar í hendur. Það þarf frumkvæði og sterkar stofnanir sem hafa tíma til að geta unnið að þessum málum. Þess vegna verður svona lagaákvæði þögult í reynd ef ekki fylgir með hugmyndafræði og forysta af hálfu hæstv. ráðherra um að glæða þetta ákvæði lífi. Það getur hæstv. ráðherra gert með því að styðja við þær stofnanir sem fá nú þetta verkfæri í hendurnar.

að grafa undan getu eftirlitsstofnana á Íslandi til að sinna hlutverki sínu í almannaþágu. Það er eitthvað sem ég hef séð ágerast í tíð þessarar ríkisstjórnar og fyrirrennara, sem er í raun sama ríkisstjórnin,

hvernig það horfi við henni að vita af því að svona stórt mál sitji í raun pikkfast einfaldlega vegna þess að það vantar einhverjar leiðbeiningar, einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin tók sig til og ákvað (Forseti hringir.) að sameina stofnanir án þess að hafa nokkurt plan um hvernig færi fyrir málunum sem voru hjá þessum stofnunum.

þar er unnið af heilindum og ég veit líka að þar vinnur fólk með fangið fullt. Það er hlutverk stjórnvalda að standa með þessum stofnunum í þágu almennings alls og svona rask, eins og þingmaðurinn nefnir, er auðvitað ekki heppilegt.

mun hafa á afdrif málsins sjálfs. Það var hluti af ástæðunni fyrir að ég spurði um þetta. En ég hlýt auðvitað að taka undir með hv. þingmanni um mikilvægi pólitískrar forystu og mikilvægi stuðnings hins opinbera við eftirlitsstofnanir sem starfa í þágu almennings í landinu og finnst mjög grátlegt að horfa upp á fjárskortinn sem þessir aðilar búa við

þetta er mikið vandamál í þeim málaflokki. Þetta eru þungar og flóknar rannsóknir þar

Maður hefur heyrt sögur af því t.d. fyrir hrun að þá hafi slíkar sjálfkrafa tilkynningar borist með faxi til lögreglunnar þar sem einn starfsmaður sá um að

Ég velti því fyrir mér hvort það sé ekki eðlilegt að það séu sumir opinberir starfsmenn eða embættismenn sem hafi ákveðna stöðu

Ég ætla að játa að ég þekki ekki til þess sem hv. þingmaður er að spyrja um en ég stóð þó í þeirri trú að af hálfu lögreglunnar væru einhverjir bara starfs síns vegna sem þyrftu að að uppfylla eða svara einhverjum spurningalistum. Ég játa að ég þekki ekki nægilega vel hvort þetta sé reyndin og ætla held ég ekki að úttala mig neitt frekar um það.

Mútur eru oft ekki bara bein greiðsla, brúnt umslag undir borð, heldur eru þær stundum ákveðin aðstöðuveiting

það er skráningarskylda á dómurum o.s.frv. Svo er hitt annað mál hvernig eftirfylgni er með þeirri upplýsingagjöf. Ég játa að ég þekki ekki til fulls hvernig það er. En af því að þú nefndir mútubrotin, sem eru auðvitað alvarleg ógn við samfélagshagsmuni heildstætt, þá er ákvæðið þannig að það reynir að ná utan um alla þá þætti sem svona brot geta átt sér stað í samhengi við, ekki bara með greiðslu heldur

fá að leita í visku hv. þingmanns þar sem þingmaðurinn hefur verið í rannsóknum á málum og öðru slíku.

Mig langar að koma með tvær stuttar spurningar varðandi þetta: Telur hv. þingmaður að það að við lentum á þessum válista hafi loksins verið það spark sem íslenska ríkið þurfti til að gera eitthvað í þessum málum?

hver staðan er við rannsóknir mála. Það bendir ekki til að svo hafi verið eða að mikið sé í gangi. Ég ætla að leyfa mér aftur að benda á varðandi stöðu og styrkleika kerfisins, þá í mannafla og fjármunum talið, að við vitum það auðvitað öll,

Frú forseti. Já, það fer ekkert á milli mála að það er Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur dregið lappirnar í þessu í tæpan áratug.

Eitt af því sem kom líka fram í skýrslu OECD var að það þyrfti að byggja upp góðan stuðning við uppljóstrara, hvort sem þeir væru ríkisstarfsmenn eða einstaklingar

Þar held ég að tekist hafi nokkuð vel til. Hitt er síðan að skapa þær aðstæður að traust sé fyrir hendi hjá fólki úti í samfélaginu um að það sé í reynd gerlegt að uppljóstra um mál með þeim hætti. Þar erum við aftur komin inn á samfélagslegar breytur; hvernig er umræðan, hvernig er þolið í samfélaginu fyrir því þegar risið upp gegn sterkum aðilum, hver er staða fjölmiðla o.s.frv.? Þetta þarf allt saman að spila saman.

Þessi samningur sem vitnað er til, OECD-samningurinn, er gerður að frumkvæði Bandaríkjanna eins og kemur fram í frumvarpinu, samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum, saminn á vettvangi OECD að frumkvæði Bandaríkjastjórnar.

að vinnuhópurinn hafi átt fund í desember 2020 þar sem skýrsla um Ísland var samþykkt sem liður í fjórðu úttekt vinnuhópsins hér á landi.

skýrslunni lýsir vinnuhópurinn áhyggjum af því að íslensk stjórnvöld hafi enn ekki lokið við rannsókn á einu einasta sakamáli er varðar mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna.“ Nú vitum við öll að það er

og svo heldur lífið áfram. Það virðist eitthvað annað vera í gangi hér á Íslandi. Þannig að þetta er alveg grundvallaratriði. Varðandi

Hv. þingmaður nefndi að hann hefði verið að vinna að vissum málum hvað þær skýrslur varðar á árum áður.

En hvernig er samhengi okkar í þessu og hvernig liggja þessar ábendingar að okkur, ekki bara varðandi þessar beinu

En hluti af því að skilja hvernig það er tæknilegt er að skilja umfangið og bakgrunninn í málinu. Af hverju er verið að laga þetta á þennan tæknilega hátt?

áður en rannsókn á stærstu málunum klárast. Það hlýtur að vera rosalega skrýtin tímasetning. Við sjáum það eftir uppljóstranir vegna Samherja að þetta eru mál sem eru búin viðgangast í fjöldamörg ár en ekkert flagg hefur komið upp á Íslandi. Við þurftum að fá flaggið frá Afríku. Þá

En varðandi þetta sérstaka mál þá er þetta alþjóðleg samvinna sem Ísland hefur staðið sig illa í. Það er alveg klárt mál. Við vorum á lista ósamvinnuþýðra ríkja í nokkur ár þannig að við höfum ekki staðið okkur í alþjóðasamvinnunni.

Svo voru náttúrlega bankar hérna, þetta voru alþjóðlegir bankar. Þetta er eins og vatnið, peningar leita hvert sem er. Peningaþvætti, sektir sérstaklega geta stundum verið það lágar að það skiptir ekki máli.

hvers vegna þetta frumvarp er í farvegi núna en ekki á síðasta kjörtímabili þar sem tilmælum starfshópsins var beint til dómsmálaráðuneytisins. Þetta er tiltölulega einfalt frumvarp sem varðar nauðsynlegt málefni, eins og fram hefur komið í dag. Eins er ég að velta því fyrir mér hvort atvikið í Namibíu hafi leitt til þess að starfshópurinn hafi beint þessum tilmælum til dómsmálaráðuneytisins varðandi nauðsynlegar lagabreytingar er varðar erlend mútubrot. Forseti. Í greinargerðinni kemur líka fram að vinnuhópurinn hefur lýst áhyggjum yfir því að íslensk stjórnvöld hafi ekki enn lokið við rannsókn á einu einasta sakamáli er varðar mútugreiðslur til erlendra, opinberra starfsmanna.

Við ræðum hér mikilvægt mál. Það er uppfylling á alþjóðlegum skuldbindingum Íslands, hvernig við tökumst á við mútubrot á alþjóðlegum vettvangi. Það er margt í þessu máli,

17 tilmælum er búið að uppfylla tvenn síðan árið 2010. Síðan þá eru komin 12 ár. Þetta eru þrjú kjörtímabil, í eðlilegu árferði svo sem, þau eru búin að vera fleiri. Hér er verið að bregðast við mjög mikilvægum þætti í þessum tilmælum, það er alveg rétt, það þarf auðvitað að vera hafið yfir allan vafa að það að múta starfsmönnum hjá opinberum fyrirtækjum sé án nokkurs vafa refsivert. Það er auðvitað mjög mikilvægt og það er líka mikilvægt að uppfæra refsirammann eins og kemur fram í þessum tilmælum.

þess að verið sé að greiða mútur og tilkynningarskyldu þeirra til opinberra aðila á Íslandi gagnvart slíkum grun um brot. Þetta voru tilmæli til Íslands árið 2010. Mikið hefði verið gott að það hefði verið búið að uppfylla þetta áður en Samherjamálið kom upp,

Mikið af þessu snýst um fræðsluátök, að fræða opinbera starfsmenn, að fræða endurskoðendur, að fræða alla þá sem vettlingi geta valdið í baráttunni gegn þessum brotum, um hvers beri að líta til, um tilkynningarskylduna

tilmælin frá 2010. Það hefur ekki verið farið í neitt sérstakt fræðsluátak til að bregðast við brotum sem þessum alveg frá því að okkur var bent á að það skorti tilfinnanlega á fræðslu um tilkynningarskyldu, um merki um mútubrot

að einhver vinna sé í gangi við að uppfylla það fyrir næstu skýrslu sem er 2022, árið í ár, 12 árum seinna.

Það er auðvitað stórkostlega glatað, virðulegur forseti, og vekur upp stórar spurningar um hversu metnaðarlaus við erum á þessu sviði. Þetta er rétt eins og með peningaþvætti, vegna við lentum á gráum lista hjá FATF. Það var vegna þess að það var nákvæmlega engin vinna og engir fjármunir settir í að fylgjast með peningaþvætti á Íslandi. Því var í raun haldið fram blákalt að peningaþvætti færi ekki fram á Íslandi vegna þess að engar tilkynningar um slíkt hefðu borist. En við vorum ekkert að fylgjast með þannig að hvernig í ósköpunum hefðum við átt að finna dæmi ef við vorum ekki að fylgjast með?

um að það væri auðvitað ekki hægt að taka lögreglumenn sem eru nýkomnir úr námi og setja þá í efnahagsbrotadeild eða setja þá í að fylgja eftir lögum sem þessum. Nei, en það hefði verið hægt fyrir tíu árum. Þá værum við kannski komin á betri stað núna, eða fyrir 12 árum,

verulega hrakandi. Þannig að maður veltir fyrir sér — hafandi séð þessi tilmæli, sem við fengum fyrir 12 árum síðan, tilmæli sem við vorum að fá endurtekið, aftur og aftur, frá FATF án þess að nokkuð væri gert til að bregðast við fyrr en við vorum komin rakleiðis á gráan lista, sem gerist ekki oft, get ég sagt ykkur,

Þessi efnahagsbrot eru framin af þeim sem hafa ítök og völd í íslensku samfélagi og aðgang að aflandsreikningum, lögfræðingum og skattaráðgjöfum til að aðstoða þá við þessa verknaði.

Þannig að þó að hér sé vissulega verið að stíga skref, verið að breyta lögum til samræmis við tilmæli, er ekki verið að gera það sem mestu máli skiptir, sem er að tryggja að við höfum mannskap, greiningargetu og þekkingu í kerfinu til að

það er eitthvað ævintýralega skakkt við þá mynd að á sama tíma og hæstv. dómsmálaráðherra leggur til þessa breytingu á lögum, sem á að treysta úrræði til að bregðast við mútubrotum, skuli aðstoðarmaður þessa sama dómsmálaráðherra í útvarpsviðtali grafa undan þeirri starfsemi fjölmiðla sem hefur upplýst um stórt mútumál sem er til rannsóknar og skekið hefur samfélagið um langt skeið með því að rukka fjölmiðla um heimildarmenn sína í einum anga málsins. Þetta finnst mér eiginlega að vera eitthvað sem við þurfum að ræða samhliða því máli sem hér er til umfjöllunar því að það er alveg hárrétt sem kom fram áðan hjá hv. þm. Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, og reyndar fleirum sem tekið hafa til máls, það er ekki nóg að setjast niður og styrkja lög með lagagreinum. Það verður að styrkja öll úrræði sem eru til staðar til að framfylgja þessum sömu lagaúrræðum. Það er ekki hægt að demba auknum skyldum á þá sem sjá um þessi mál án þess að huga að því samhliða að úrræðin til þess að takast á við málin, rannsaka þau,

saman. Ég tek undir það sem hér hefur komið fram þegar menn eru að tala um lögreglu, ákæruvald, dómstóla, samkeppniseftirlit, fjármálaeftirlit, jafnvel umboðsmann Alþingis og fleiri sem eru varðmenn almennings gagnvart valdinu, getum við sagt, þótt í einhverjum tilfellum sé þetta hluti valdsins líka. Þetta er algjört lykilatriði þegar við ræðum þessi mál. Þess vegna geri ég það að umtalsefni að á sama tíma og við erum að ræða þetta hér þá skuli aðstoðarmaður hæstv. ráðherra fara fram með þeim hætti sem hann gerði í útvarpsþætti í gær. Mér finnst þetta algjörlega síðasta sort, einfaldlega vegna þess að á meðan við erum að tala um að styrkja svona úrræði og styrkja viðleitni og kraft til að takast á við brot þá er það algerlega fyrir neðan allar hellur að grafið sé undan viðleitni þeirra sem oftast eða a.m.k. mjög oft

og þess vegna myndi ég vilja nefna þetta tvennt saman, þ.e. annars vegar hvernig menn tala um fjölmiðla, hvernig menn grafa undan viðleitni þeirra til að upplýsa um það sem oft liggur í þagnargildi og þrífst einhvern veginn í skugganum,

að atburðarásin í því er einhvern veginn sú að það gerast einhverjir atburðir úti í heimi sem enginn veit um. Það eru fjölmiðlar sem upplýsa um það. Viðbrögð þeirra sem verið er að rannsaka og skoða af hálfu fjölmiðla og síðan auðvitað af hálfu yfirvalda í framhaldinu eru þau að ráðast mjög heiftarlega gegn fjölmiðlunum með alveg einstaklega svívirðilegum hætti, svo svívirðilegum að fjölmargir ráðherrar, aðspurðir reyndar oft frekar en að þeir hafi gert það af fyrra bragði, tóku undir þá allsherjarfordæmingu sem í samfélaginu var á vinnubrögðum þess fyrirtækis sem hér átti í hlut og við þekkjum öll mætavel og ég er að tala um í þessu samhengi. Síðan þegar við erum á þeim stað, á sama tíma og við erum að ræða þetta mál núna, að fjölmiðlamenn eru með réttarstöðu sakbornings í máli — og við skulum alveg gefa því

bara rétt eins og hver annar þegar kemur að þessum málum þegar allir þekkja og vita og þurfa að viðurkenna af sanngirni þegar rætt er um þessi mál að réttarstaða og vernd fjölmiðla er auðvitað allt önnur heldur en gefið er til kynna þegar er verið að ræða um þessi mál. Þetta myndi ég mjög gjarnan vilja hafa í huga hér þegar við erum að tala um það mál sem liggur fyrir vegna þess, eins og ég sagði áðan, að það er ekki nóg að breyta lögum, hugsun þeirra sem framfylgja lögunum, valdhafar verða að tala með þeim hætti, bæði um eftirlitsstofnanir, um lögreglu, dómara, saksókn og fjölmiðla,

í sjónvarpsþáttum og bíómyndum þar sem brún peningaumslög skipta um hendur eða feitar millifærslur fara á milli reikninga eða eitthvað þess háttar. En það er forvitnilegt að skoða þetta í sögulegu samhengi vegna þess að lengi vel var til þekkt hugtak á Íslandi sem kallaðist fyrirgreiðslupólitík. Það var svolítið vítt hugtak í umræðu en partur af því sem við kölluðum fyrirgreiðslupólitík var ekkert annað en það sem vel mætti heimfæra undir almennan skilning fólks, óháð lagaskilgreiningu, á því hvað eru mútur, mútur, þ.e. þegar menn notfæra sér vald sitt til að koma einhverjum málum í gegn, til að mynda gegn einhverjum miklum stuðningi. Það þarf ekkert endilega að vera fjárhagslegur stuðningur, það getur verið annars konar stuðningur.

þá erum við ekki alltaf að tala um þessi stærstu mál. Það er fjölmargt þarna undir smærra sem þarf að ná að komast inn í lög og vera hægt að taka á. Síðan myndi ég mjög gjarnan vilja fá að árétta þakkir til hæstv. ráðherra um að mæla fyrir þessu máli. máli. Ég vona að orð okkar sem hér erum að tala um það að eftirfylgnin þurfi að eiga sér stað, bæði þegar kemur að rannsókn mála, þegar kemur að lögreglunni, þegar kemur að dómstólum, þegar kemur að ákæruvaldi,

Fjölmiðlar gegna þar veigamiklu hlutverki og það er ekki heppilegt að á sama tíma og við erum að ræða þetta hér í þinginu skuli þeir sem fara með framkvæmdarvaldið, hvort sem það eru ráðherrar eða aðstoðarmenn ráðherra eða aðrir, tala með þeim hætti sem þeir hafa gert um fjölmiðla og grafið undan krafti þeirra og vilja til að ljóstra upp um mál sem nákvæmlega eru undir í þessari umræðu hér.

Að sinna gæðaeftirlitinu er oft eitthvað sem sett er í annan forgang. Það er nauðsynlegt að setja lögin og reglurnar og það er nauðsynlegt að hafa alla vega starfsemi sem nær að sinna augljósustu verkefnunum og helstu áskorunum; kærum og ýmsu svoleiðis. En undir niðri liggur alltaf tilraun til að fara ekki eftir reglum út af einhvers konar von um gróða eða eitthvað því um líkt ef ekki er farið eftir settum reglum.

þessu eftirliti og koma í veg fyrir að einhver fái óeðlilegt forskot umfram annan. Þess vegna er það rosalega mikilvægt að sá vettvangur sé óvefengjanlegur

er setning sem slær mann á þann hátt að maður spyr sig svona í gæðaeftirlitsham: Nú, er það kannski af því að það eru engin slík mál? Ef ekki, af hverju er það þá ekki sagt? Eru einhver slík mál þá til staðar. Og ef svo er, hverjar eru ástæðurnar fyrir því? Er ekki eðlilegt ef þetta á að vera tæknileg leiðrétting

til að fatta að verið er að tala um ákveðin mál sem er ekkert augljóst að verið sé að vísa í og ná þá heildarsamhenginu. En þar er einmitt þar sem gæðaeftirlitið sinnir aðalvinnunni,

Eitt af því sem alltaf er reynt að vakta er: Hvernig er mögulegt á að svindla á kerfinu? Að vita hvar veikleikarnir liggja, því að það er oft ekki alveg hægt að setja lög og reglur um alveg nákvæmlega allt, ekki hárnákvæmlega allt. En að vita a.m.k. hvar veikleikarnir eru til þess að geta fylgst með þeim er lykilatriði til að koma í veg fyrir að einhver sé að reyna að nýta sér veikleikana. Það er kannski helsta athugasemdin sem ég hef inn í vinnu nefndarinnar, að ná að mála upp mynd

því að fólk má vera algjörlega 100% viss um það að það er alltaf einhver að reyna að túlka sig fram hjá lögunum, fara tæknilega séð eftir lögunum en nýta þau á þann hátt sem er kannski ekki alveg eins og átti að fara með þau,

Það er merkilegt að í rauninni er allt þetta starf sem við vinnum einmitt til þess að vinna gegn þeim sem eru stöðugt að reyna að svindla á öðrum.

höfum sjálfstjórnandi markaði eða eitthvað því um líkt. Það bara gengur ekki. Það virkar ekki. Þannig að miðað við það þá þurfum við að vakta að kerfið sem við reynum að setja okkur í sameiningu

Hvernig liggur landið í þessu? Af hverju er ekki búið að klára eitt einasta mál er varðar mútubrot? Hvernig eru birtingarmyndir mútubrota almennt séð á Íslandi?

sameiginlegt apparat þá er það orðin spilling, að gera það sem telst jafnvel eðlilegt innan einkaframtaksins. Þannig að ég spurði einfaldlega, bara opið: Er fólk með einhverjar sögur um spillingu? Bara til þess að fá

bara dæmi um það nákvæmlega hvernig beinharðir peningar eru settir í vasa opinbers starfsmanns til að sleppa eftirliti, sem býr þá til

Herra forseti. Mútur, þær gerast ekki á Íslandi. Eða hvað? Peningaþvætti, það gerist ekki á Íslandi. Eða hvað? Íslendingar myndu aldrei múta eða þvætta peninga eða eiga leynilega aflandsreikninga. Eða hvað? Virðulegi forseti. Ef aðgerðir Sjálfstæðisflokksins í þessum málum eru skoðaðar þá er okkur talin trú um að þetta gerist ekki á Íslandi. Það að múta einhverjum getur verið mismunandi eftir skilgreiningu. Ég starfaði hjá alþjóðlegu fyrirtæki einu sinni þar sem það að gefa opinberum starfsmanni einhvers ríkis eitthvað meira en penna að gjöf var skilgreint sem mútur. Það að bjóða viðkomandi út að borða var skilgreint sem mútur. Það að gefa viðkomandi eitthvað aðeins stærra en pennann, kannski eitthvert smá markaðsdót sem við vorum með, var skilgreint sem mútur. Þessu þurftum við að fara eftir.

fyrir mútur og það að þiggja mútur á Íslandi. En þrátt fyrir að þessi brot gerist hér á landi reynir Sjálfstæðisflokkurinn að gera þeim sem eiga að rannsaka eða sækja til saka fyrir þessi mál lífið erfitt. Lög eins og það frumvarp sem verið er að bera fram hér í dag eru ekki sett fram fyrr en seint og um síðir og þá einungis vegna þess að Ísland var komið á válista og það var byrjað að sparka í rassinn á ríkisstjórninni að fara að gera eitthvað í þessu ellegar myndum við ekki geta tekið þátt í alþjóðlegu umhverfi. Fjármagnið er skorið niður til eftirlitsaðila og rannsakenda. Það er fallegt að tala um að það þurfi að þjálfa fólk en setja svo enga peninga í það. Fjölmiðlar, sem eru oftast

Og við þurfum því að spyrja okkur: Af hverju? Af hverju er okkur talin trú um að ekkert sé að gerast? Af hverju er er ekkert gert til að bæta þetta? Af hverju er ekki sett fjármagn í þetta? Af hverju eru fjölmiðlar ofsóttir? Við hljótum að spyrja okkur: Er einhvers staðar óhreint mjöl í pokahorninu?

Það sem kom m.a. þar fram var að líta á þessar stofnanir sem hér eiga undir sem innviði og ég get verið sammála því að þetta eru innviðir sem þurfa að vera traustir og þarf að styrkja.

að grafa undan getu eftirlitsstofnana, stunda vinahygli, greiðastarfsemi og fyrirgreiðslupólitík jarða sig sjálfar og er ekki svaraverðar. Mútur, efnahagsbrot og jafnvel hryðjuverk, eins og hér var orðað af einum málshefjanda, eru auðvitað hluti af skipulagðri brotastarfsemi og það er skipulögð brotastarfsemi sem á stærsta þáttinn í öllum slíkum afbrotum. Skipulögð brotastarfsemi hefur skotið rótum á Íslandi og ekki nóg með það, henni er að vaxa fiskur um hrygg.

Þeir sem hafa kynnt sér skýrslur lögreglunnar um skipulagða brotastarfsemi sjá hvað kemur þar fyrst

með órökstuddum dylgjum. Það verður gert með því að þjálfa fólk. Það verður gert með því að mennta fólk og fjölga fólki. Við þurfum þó að vera viss um það hvað við erum að fá fyrir það sem við leggjum í þetta og hvort við getum gert kerfið skilvirkara. Það sem stendur upp úr,

til að geta gripið inn í rannsóknir á fyrri stigum, fyrirbyggjandi rannsóknir, fyrirbyggjandi eftirlit. Það er grundvallaratriði til að geta tekist á við þessa málaflokka. Ég fór yfir það í ræðu minni áðan hvernig íslensk lögregluembætti eru í raun vopnlaus þegar upplýsingar berast frá lögregluembættum nágrannalanda okkar varðandi starfsemi eða einstaklinga sem ástæða er til að fylgjast með. Lögin heimila það ekki. Þetta er lykilatriði og við þessu er ég að bregðast, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Alþingi, dómsmálaráðherra í umboði Alþingis og þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Við þessu erum við að bregðast með því að leggja fram frumvörp til að styrkja þessar valdheimildir, til að styrkja þessa starfsemi. Í fjárlögum fyrir þetta ár, við afgreiðslu þeirra á síðasta ári, var hátt í milljarði bætt við í fjáraukalögum og fjárlagagerð til að styrkja þessar stofnanir,

Við erum á þessari vegferð og stefna okkar er skýr. Við ætlum að bregðast við þessum vágesti sem er í íslensku samfélagi og lýtur að skipulagðri brotastarfsemi, lýtur að mútustarfsemi og öðru slíku, öðru slíku, viðbrögðum lögreglu til þess að geta varið sjálfa sig og varið borgarana, viðbrögðum lögreglu til að geta rannsakað mál, saksóknara til að saksækja mál og dómstólunum til að dæma. Við erum á þeirri vegferð og ég fór ágætlega yfir það í ræðu minni fyrr í dag. Það hefur verið spurt hér: Af hverju kemur þetta mál núna? Þetta málið er búið að vera í ákveðnum undirbúningi. Við vitum hvernig þingið var á síðasta ári. Það hefði örugglega komið fram á síðasta ári ef tækifæri hefði verið til þess.

Eins og ég hef sagt ykkur eru fleiri mál sem tengjast þessu á leiðinni til hv. Alþingis og ég vænti góðs samstarfs í því og einnig því að þegar við erum búin að sjá hvernig skoðun okkar á því hvernig við getum lagað starfsferla, náð aukinni skilvirkni fram í nýtingu á því fjármagni sem við höfum til umráða — sem er umtalsvert

vænti ég skilnings á því að við munum þurfa að gera betur í þeim efnum. En þegar ég legg þá tillögu fyrir þingið, sem birtist reyndar í fjármálaáætlun væntanlega í vor og svo við fjárlagagerð á næsta ári, þá vil ég hafa það vel rökstutt og kortlagt í hvað þeir peningar fara og hvað skattborgarar landsins fá fyrir þau auknu framlög sem nauðsynleg eru inn í þessa málaflokka.